постъпили са решения на Централната избирателна комисия от № 2687 НС до № 2694 НС НС със следното съдържание: Обявява за избрана за народен представител Жара Веселинова Пенева-Георгиева, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за България” в изборен район 29. Хасковски в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, за времето, през което Драгомир Велков Стойнев изпълнява функциите на министър на икономиката и енергетиката. Обявява за избран за народен представител Методи Теохаров Костадинов, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за България” в изборен район 25. София и второ Народно събрание, за времето, през което Таня Любомирова Андреева-Райнова изпълнява функциите на министър на здравеопазването. Обявява за избран за народен представител Хами Ибрахимов Хамиев, следващ кандидат от листата на ПП „Движение за права и свободи” в изборен район 18. Разградски за Четиридесет и второ Народно събрание, за времето, през което Хасан Ахмед Адемов изпълнява функциите на министър на труда и социалната политика. Обявява за избран за народен представител Калин Иванов Милчев, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за България” в изборен район 16. Пловдив в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, за времето, през което Петър Пандушев Чобанов изпълнява функциите на министър на финансите. Обявява за избрана за народен представител Евдокия Славчева Асенова, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за България” в изборен район 14. Пернишки в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, за времето, през което Ангел Петров Найденов изпълнява функциите на министър на отбраната. Обявява за избран за народен представител Сергей Манушов Кичиков, следващ кандидат от листата на КП „Движение за права и свободи” в изборен район 13. Пазарджишки в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, за времето, през което Искра Димитрова Михайлова-Копарова изпълнява функциите на министър на околната среда и водите. Обявява за избран за народен представител Георги Христов Борисов, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за България” в изборен район 03. Варненски и второ Народно събрание, за времето, през което Анелия Димитрова Клисарова изпълнява функциите на министър на образованието и науката. Обявява за избран за народен представител Георги Димитров Андреев, следващ кандидат от листата на КП „Коалиция за България” в изборен район 03. Варненски в изборите за Четиридесет и второ Народно събрание, за времето, през което Пламен Василев Орешарски изпълнява функциите на министър-председател.

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната

Честито на новозаклелите се народни представители! Ще Ви моля само да седнете, за да продължим с деловата работа на Събранието. Уважаеми народни представители, в Народното събрание е постъпил препис от Решение № 2/2013 г. на Конституционния съд по Конституционно дело № 1 от 2013 г. С решението Конституционният съд се произнася по искането на 58 народни представители от Четиридесет и първото Народно събрание за установяване противоконституционност на текстовете от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Правя това съобщение с оглед разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от правилника относно двумесечния срок, в който Народното събрание следва да уреди възникналите правни последици. Вчера господин Бисеров Ви информира за постъпило искане от главния прокурор на Република България за даване на разрешение от Народното събрание за възбуждане на наказателно преследване срещу Цветан Генчев Цветанов – народен представител Искането е класифицирано с гриф на сигурност „секретно” и е постъпило в Регистратурата за национална класифицирана информация на Народното събрание събрание при условията и по реда на Закона за класифицираната информация. Уважаеми народни представители, искам да Ви запозная с един въпрос, който консултирахме на Председателския съвет. Нямаше особени възражения. Ще внеса Проект на решение за спиране преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители съобразно средномесечната работна заплата, като моментът ще бъде декември 2009 г. То ще бъде предмет и на дискусия в пленарната зала. Предполагам, че няма някакви възражения, защото наближава краят на месеца, а от определянето на размера на възнаграждението на народния представител зависи преизчисляването на възнагражденията на 27 други институции. Постъпили са следните отчети и доклади, които ще бъдат разпределени на съответните постоянни комисии след създаването им. Дотогава ще бъдат на разположение в Библиотеката на Народното събрание.

Отчет на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за дейността през 2012 г. - Отчет за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 юли 2012 г. – 31 декември 2012 г. - Годишен отчет за дейността на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Годишен финансов отчет на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Отчет за изпълнението на бюджета на Комисията за финансов надзор за 2012 г., Становище за заверка на Годишния финансов отчет за 2012 г. на Комисията за финансов надзор

Отчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция през 2012 г. - Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от Омбудсмана на Уважаеми народни представители, преминаваме към точката от дневния ред:

Уважаеми дами и господа! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” На свое заседание, проведено на 29 май 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди законопроекта. На заседанието присъстваха представители от Държавна агенция Законопроектът беше представен от един от вносителите – народният представител Христо Бисеров, като първа стъпка от поредицата от промени в сектор „Сигурност”. Възстановяването на правомощията на Държавна агенция „Национална сигурност” и превръщането й в орган както за защита на националната сигурност, така и за ефективно противодействие на трансграничната и вътрешната организирана престъпност и корупция, е основна цел на закона. Това обуславя прехвърлянето на функции и структурата на звеното „Борба с организираната престъпност” от Министерството на вътрешните работи към ДАНС. Агенцията става правоприемник на всички активи и пасиви на ГДБОП в едно с целия й състав. Друга важна промяна е възстановяването на правомощията на органите на агенцията – да извършват разследвания в пълния обем на тази дейност по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс.

Укрепването на статута на агенцията се допълва и с промяна на начина на избиране и освобождаване на ръководителя й. Предлага се отговорността за това да поеме Народното събрание. Изборът и освобождаването на председателя на ДАНС от Парламента по предложение на министър-председателя ще даде допълнителни гаранции за ефективен парламентарен и граждански контрол. В хода на дискусията народният представител Павел Шопов изложи становище, че основното изменение в законопроекта е свързано с преминаването на ГДБОП към ДАНС, а другите промени са съпътстващи. С предложените промени се разформирова службата в досегашния й вид, която е създавала редица проблеми през годините. Изрази подкрепа към законопроекта, тъй като в криминогенната обстановка, в която се намира страната ни, е необходимо борбата с организираната престъпност да се ръководи от едно място. Народният представител Младен Червеняков акцентира върху необходимостта от законодателна промяна, тъй като Министерството на вътрешните работи е изпълнявало функции, свързани с противопожарната охрана, защита от бедствия издаване на български лични документи и контрол върху ползването им. Необходимо е законодателно да се регламентира нормативната база и да се прекрати порочната практика при всеки нов кабинет тя да бъде променяна. Подкрепи и предложението относно преминаването на ГДБОП към ДАНС, като изтъкна, че то поставя въпроси, свързани с функционирането и кореспондирането между МВР и ДАНС и с взаимодействието им с други звена в сектор „Сигурност”. Изложи, че трябва да бъде изработена цялостна концепция за действие на сектор „Сигурност”, да се изясни същността на МВР и какви функции ще изпълнява, а също и проблемът с

на другите членове на Временната комисия по правни въпроси от Коалиция за България, които бяха възпрепятствани да присъстват на заседанието. В края на заседанието господин Константин Казаков – председател на ДАНС, изяви готовност да изпълнява закона такъв, какъвто бъде гласуван. След проведената дискусия и обсъждане Временната комисия по правни въпроси със 7 гласа „за”,

Първо, да бъдат поканени да присъстват на днешната дискусия министър-председателят Пламен Орешарски, министърът на вътрешните работи господин Йовчев, временно изпълняващият длъжността председател на ДАНС господин Писанчев и заместник министър-председателят и министър на правосъдието госпожа Златанова. Второто ми процедурно предложение е именно поради необходимостта днес да дебатираме ясно пред всички български граждани,

Господин председател, няма да изразя противно мнение, ще изразя обратно мнение, защото не смятам, че е противно мнението Министър-председателят, министърът на вътрешните работи могат да бъдат поканени и това се извършва от Вас, господин председател, чрез служителите в Парламента – винаги така е било, и вероятно така ще остане. Другите също могат да бъдат поканени. По второто предложение – там е ясно, че ще има процедура на гласуване. Така че по първото предложение не трябва да има изобщо гласуване. Това е обратното ми становище. Благодаря Ви, уважаеми господин Бисеров. Вие сте прав. Ще поканя министър-председателя Пламен Орешарски, ще уведомя вицепремиера Зинаида Златанова,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

те да се обосновават коректно с оглед разпоредбите на правилника и установената парламентарна практика. Не знам дали ще дадете възможност на господин Ципов да внесе редакция в процедурното си предложение, но в този вид, в който беше направено, е трудно за гласуване. Аз обаче ще го подкрепя. Собствено, за господин Писанчев трябва да има гласуване, защото той няма достъп до Народното събрание и без гласуване не би могъл да присъства тук. Що се отнася до министър-председателя, заместник министър-председателя и министрите, естествено е, че режимът трябва да бъде на уведомяване. И аз моля колегите от ГЕРБ да се придържат към собствената си практика, защото за 4 години не допуснаха нито едно гласуване, с което да принудим, който и да е министър, още по-малко министър-председателя или вицепремиера да бъдат принудени да дойдат тук. Отговорът на госпожа Цачева винаги е бил: „Това е тяхно право, аз ще ги уведомя”. И толкова! Кога сме принуждавали министър-председателя да присъства тук? Кога? Никога!

Нека да изчерпаме предложенията на господин Ципов, които достатъчно ясно бяха разчленени, и ще тръгна от безспорното. Който е за директно излъчване на разискванията по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ДАНС, моля да гласува.

е прието. Предлагам да гласуваме присъствието на господин Писанчев в пленарната зала, когато той дойде в Народното събрание. събрание. Ще поканя и министър-председателя, госпожа Златанова – вицепремиер, и господин Цветлин Йовчев – министър на вътрешните работи, при възможност да присъстват по време на разискванията. Гласуваме поканата и присъствието в залата. Добре, ще поканя господин Писанчев, след това ще гласуваме допускането му в залата отделно. Исках с една процедура да спестим гласуването. Гласуваме да

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, Парламентарната група на ДПС подкрепи процедурата – изпълняващият длъжността председател на ДАНС да участва при разискванията на предложения законопроект. Солидарна е парламентарната ни група и с Вашата покана, господин председател, но чак да прекъсваме дебатите, вече ми се струва прекалено. В тази пленарна зала сме гласували предложение за изменение на структура и състав на Министерския съвет в отсъствие на титуляра на изпълнителната власт. че малко повече скромност не Ви е излишна от гледна точка, пак повтарям, на собствената Ви практика. От Вас е наложена тази практика. Ние обаче не я повтаряме и първият знак за променено парламентарно поведение е фактът, че гласувахме „за” процедурното

От името на вносителите бих искал да представя по-подробно мотивите на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

Създаването на ДАНС беше наложително, предвид условията на нашето членство в Европейския съюз. През 2005-2006 г. България положи неимоверни усилия законодателни, организационни, институционални, за да постигне членството в Европейския съюз. В този период трябваше да се преодолява огромно недоверие към нашите правозащитни органи – към съдебната система, в областта на борбата с престъпността, особено организираната престъпност, корупцията. Искам да Ви припомня, че една от главите, по които България беше в червена зона, където имаше огромен брой неизпълнени ангажименти, беше именно „Правосъдие и вътрешни работи”. Достатъчно е да припомня, че още тогава над България тежеше клеймото клеймото за близо 150 неразкрити поръчкови убийства. Това беше една от причините България да бъде приета в Европейския съюз като пълноправен член, но с допълнително създаден механизъм за проверка и сътрудничество в областта на правораздаването и вътрешните работи. Именно от тази гледна точка и заради множеството критики в доклади на Европейската комисия трябваше да бъде показано силното желание на българската държава да засили борбата си с корупцията и с организираната престъпност. Инструмент за това беше и създаването на Държавна агенция „Национална сигурност”. Искам да припомня, че при приемането на Закона за ДАНС бяха проведени изключително много консултации, в това число и с нашите евроатлантически партньори. Много техни експерти участваха в подготовката и обсъждането на текстовете по Закона за ДАНС и ясното определяне на функциите и задачите в тази важна държавна агенция. Това беше прието като много позитивен акт от гледна точка на българската държава. Разбира се, нито едно ново начинание не минава гладко, не минава лесно. Създаването на една нова държавна агенция с толкова сериозни правомощия и отговорности изисква време. Изисква време и напасване. ДАНС не беше застрахована от грешки в своята дейност, това число и в кадровите решения. Искам да обърна внимание, че от самото начало на предишния мандат на Партия ГЕРБ започна една много ясно очертана тенденция тенденция за концентрация и свръхконцентрация на власт и пълномощия в едни ръце – на силовия вицепремиер. Една от първите промени в законодателството, която ГЕРБ въведе в предишния парламент, беше именно преподчиняване по същество

което й придаде по-скоро аналитичен характер, отколкото характер на действена държавна агенция, която да може ефективно да разполага с инструментариум за решаване на задачите, с които беше натоварена българската държава. промените именно в силовите структури бяха характерни за целия мандат на управлението на ГЕРБ. Обърнете внимание, че близо 60 пъти бяха променяни основни закони, регламентиращи работата на правозащитните органи! Става дума, разбира се, и за Закона за МВР, и за Закона за специалните разузнавателни средства, и за Закона за ДАНС, който беше от първите, както споменах, и множество други. Една от първите акции беше премахване на независимото бюро за контрол върху СРС-тата. Помните ли го това тези, които бяха в предишния Парламент? До какво доведе всичко това? До множество скандали, до партизиране и политизиране както на МВР, така и на много други държавни структури, до незаконно подслушване, до трикратно увеличаване на броя на подслушванията, на СРС-та в България и до огромни, много по-големи разходи за тази дейност, но с много ниска ефективност. Защото, ако погледнем, въпреки множеството

Това е оценка и на Европейската комисия, в това число в миналогодишния Годишен юлски доклад по правосъдие и вътрешни работи. Спомнете си, че в началото на мандата на ГЕРБ имаше политически оценки от страна на Европейската комисия за политическа воля и устрем в тези сфери. Всичките тези неща бяха заличени и се премина към много по-критичен тон към България. Едно от следствията в тази област е това, че за първи път може би и за повече от 12-13 години едно българско правителство не постигна нито една сериозна европейска цел. Правителството на господин Костов постигна

Моето правителство реализира пълноправното членство на България в Европейския съюз, преодолявайки огромни трудности. За четири години на ГЕРБ не достигна нито време, нито воля, нито ефективност, за да постигне членство в Шенгенското пространство и да облекчи допълнително свободата на движение на българските граждани. Дори по въздух или по море не се постигна нищо, въпреки хвалбите.

за България последователно са отстоявали през годините. Това означава Министерството на вътрешните работи, като стожер на българската държавност, най-вече да се фокусира в борбата с битовата престъпност, с гарантирането на живота, сигурността, собствеността на всички български граждани. Всеки в България,

Действително се нуждаем от много сериозно префокусиране на работата на Министерството на вътрешните работи именно в тази посока – да бъдат близо до хората, да могат българските полицаи да вършат мисията, за която са отишли в МВР – да служат на държавата, да гарантират сигурността на хората. Има нужда и от сериозно департизиране на МВР по високите етажи. Всеки професионалист, разбира се, трябва да бъде защитен,

давайки й пълномощия, които бяха предвидени, формулирани в началния законопроект, за да може действително тази агенция да изпълнява своите функции ефективно.

който предстои, ако се подкрепят тези промени, по предложение на министър-председателя да избира председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Това е знак за възстановяване на демократичността и парламентаризма в нашата държава. Затова се обръщам към народните представители с молба за подкрепа на този законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Станишев. Законопроектът беше представен. Обявяваме разискванията за открити и съответното време на парламентарните групи по чл. 48, ал. 1 и 2: Парламентарната група на ГЕРБ – 30 мин.; Парламентарната група на КБ – 27, но остават 26 мин.,

Заповядайте, уважаеми господин Местан.

разисквахме предложените от тогавашния Министерски съвет изменения в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Ние всички дължим политическа последователност и ако има промяна в тезите ни, дължим коректно обяснение на обществото кое е наложило да се променят позициите ни. Аз ще припомня основните аргументи, с които Парламентарната група на Движението за права и свободи гласува категорично „против”

че същинското политическо послание в предложения законопроект не са едни или други структурни промени. Ще цитирам категоричната теза на Движението за права и свободи от октомври 2009 г.: „Всъщност основният въпрос, който поставя внесеният законопроект, е за типа управление от гледна точка на разбирането ни за демокрацията. Философията на днешната власт – имам предвид тогавашната – на ГЕРБ,

Не е случайна подкрепата и на „Атака” за тази власт”, сме рекли тогава. „Идеята за силната ръка обаче е опасна по принцип и по тази причина, също така по принцип, следва да е укорима и неприемлива. Ние не споделяме опита, той няма как да е успешен, идеята за силната ръка да се представя като синоним на обществения ред. Силна ръка и обществен ред не само че не са синоними, те са ценностни антоними, уважаеми госпожи и господа. Според нас общественият ред е функция не на силната ръка, а на върховенството на закона и на демократичните правила, на които и силната ръка даже следва да се подчини. Същинската цел на законопроекта, който обсъждахме вчера и днес, е централизацията и концентрацията на власт”. Централизацията и концентрацията на власт бе целта на предложените от ГЕРБ изменения в Закона за Държавна г. Затова този законопроект и Законопроектът за изменение на Закона за Министерството на вътрешните работи обслужват тезата за силната ръка, която „е силна и справедлива” и по тази причина справедливо ще отсъди. Затова няма нужда от толкова широки функции на органи като Държавната агенция „Национална сигурност”. Тогава Ви припомнихме изначалния замисъл за създаването на някои специфични и специализирани функции на държавата да не бъдат в полето единствено на пряката политическа опека на министъра на вътрешните работи или на премиера, както и да се казват те, без значение коя политическа сила или кое управляващо мнозинство, в кое издание на Народното събрание представляват.

не могат да бъдат под едноличната политическа опека на нито един министър на вътрешните работи, независимо как се казва той, независимо от кое Народно събрание е и от чие мнозинство е избран. Не може да има по-принципна теза от тази! Затова се противопоставихме на сериозното свиване на функциите на Държавна агенция „Национална сигурност” за сметка на увеличаване на функциите на властта на министъра на вътрешните работи. Противопоставихме се точно на свръхконцентрацията на власт в ръцете на един човек. Днес берем плодовете на тази свръхконцентрация. Всяка безконтролна власт има за резултат нарушение на закона. Има нещо показателно във факта, че измененията в Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” се разискват в деня, в който имаме медийно заглавие: „Обвинението срещу бившия министър на вътрешните работи е абсолютно доказано”. Тезата не е на опозицията, тя е на главния обвинител на Република България. На това трябва да се сложи край. Целта на внесения законопроект е много проста – да се възстанови изначалната функционалност на Държавна агенция „Национална сигурност”, да се възстановят онези цели и задачи, онези правомощия, с които тя бе създадена. Ние по време на разискванията преди четири години бяхме коректни да кажем, че вероятно тогавашната агенция не е покрила силните обществени очаквания. Имаше обаче два подхода, за да се реши въпросът. Първият прехвърлянето на функциите обратно към министъра на вътрешните работи, видяхме до какво доведе. И вторият, който ние застъпихме да продължи институционалното укрепване на Държавна агенция „Национална сигурност”, да се установи надежден незаобиколим перманентен парламентарен контрол, за да не се допуснат онези злоупотреби, на които може би бяхме свидетели към края на мандата на тройната коалиция. Ние сме достатъчно доблестни да направим критичен преглед и на собственото си политическо наследство. Но, уважаеми госпожи и господа, Вие избрахте грешния път – да ликвидирате функционалността на Държавната агенция за национална сигурност. Припомнете си писмените мотиви. Там има един изключително смешен аргумент. Единият от аргументите, с които атакувахте тогавашната Държавна агенция за национална сигурност, е, че били прекалено медийни изявите на този орган. Това да отключва някаква асоциация – с медийните изяви на бившия министър на вътрешните работи? Но това е само само дребно отклонение от основната теза. Очаквам народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание да подкрепят внесения законопроект поради още една причина. Там, в сравнение с изначалния вариант на Закона за ДАНС , има още една много важна промяна – занапред председателят на Държавната агенция „Национална сигурност” ще се избира от Народното събрание. Това е с цел да се засили парламентарният контрол, така щото той да се превърне в наистина ефективен и незаобиколим. Струва ми се, че всички сме наясно с петото изменение на Българската конституция – конституция – моля да бъда извинен, ако не е петото, но една важна промяна на Българската конституция, съгласно която органи, изцяло или частично избрани от Народното събрание подлежат на парламентарен контрол, освен чрез специализираните комисии и под формата на годишни отчети за дейността им. Уважаеми госпожи и господа, с приемането на този законопроект ние продължаваме политиката за отнемане на възможностите МВР да продължава да битува като политически репресивен орган. Първата стъпка беше чрез фигурата на господин Цветлин Йовчев, който не може да бъде политически позициониран към нито една от партиите, които подкрепиха кабинета Орешарски. Втората стъпка обаче е по-важната – да се разградят законовите основи, които пораждат възможности за авторитарно еднолично управление било от страна на министър-председател, било от страна на министър на вътрешните работи. Очаквам категоричната Ви подкрепа в името на възстановяване на функционалността на ДАНС, в името на взаимния контрол между институциите, в името на превенцията на риска никой да не си помисля занапред да се облича с толкова много власт, че да се поставя над демократичните институции. Благодаря Ви за вниманието. Има ли желаещи за реплики към изказването на господин Местан? Давам думата на господин Вучков, който поиска изказване.

уважаема госпожо председателстваща, госпожи и господа народни представители, господин министър! Наистина смятам за важно участието на министър-председателя, защото в крайна сметка се преформатира една агенция, която е на пряко негово подчинение, никога не е била на подчинение на вицепремиер и министър на вътрешните работи. Изключително важно е присъствието и на вицепремиера и министър на правосъдието, защото чрез законопроекта, който днес дебатираме, се прави същностна промяна и в наказателното правораздаване и, разбира се, на министъра на вътрешните работи, доколкото основна полицейска структура от МВР се прехвърля и пришива към една агенция, която по дефиниция няма полицейски профил. Наистина намирам внасянето на този законопроект за знаково, защото е подписано от изключително важни политически фигури и чертае много ясен ориентир на реформата в системата за сигурност, която те предлагат. Ще изложим съвсем конкретни и политически експертни срещу предлаганата реформа. Искрено се надявам, че наистина ще чуем отговор на всички критични бележки, които ще изложим днес в пленарната зала. Най-напред наистина изключително важно е, че липсва каквато и да било стратегическа визия за реализирането на тази реформа. Някъде тази реформа да е предложена в стратегически или програмен документ? Категорично не! Колко пъти призоваваме винаги конкретните промени да бъдат предхождани от някаква стратегическа визия? За съжаление, това изобщо не е направено. Нещо повече, внимателно сме прочели абсолютно всички предизборни програми на политическите сили, включително и тези, които внасят тази изключително важна промяна.

Много е важно да има предварителни обществени обсъждания на такава важна промяна, защото в противен случай, както сега, се подкопава изобщо доверието на тези, които ще изпълняват реформата – служителите, а също и на неправителствения сектор. Подкопава се изобщо доверието на гражданите към тази реформа. На трето място, изобщо не е спазен духът на Закона за нормативните актове. Изобщо! Мотивите не са подробни, те са по-скоро политически и не отразяват същността на това, което се предлага с конкретните текстове. На следващо място, тази реформа, уважаеми колеги, наподобява греховното раждане на ДАНС на 1 януари 2008 г. Защото и тогава беше внесена чрез депутати, а не чрез изпълнителната власт, дори бих казал, зад гърба на тогавашния министър на вътрешните работи. Изобщо експертната общност беше изолирана от тези реформи и тя трудно можа да понесе наистина отделянето на редица звена и сформирането на нова държавна агенция. На следващо място, налице е пълно разбиване на профила на Държавна агенция „Национална сигурност”. Дори до ден-днешен, дори и след реформата от есента на 2009 г., все още никой не може категорично да каже ДАНС каква служба е дали е само контраразузнавателна, дали е информационно-аналитична, дали е разследваща. Между другото, има много неправителствени изследвания в това отношение, например на Фондация „Риск Монитор”, която категорично забелязва този недостатък. Добре, да приемем, че това е преди всичко контраразузнавателна служба, но как към агенция за контраразузнаване ще впишете полицейски правомощия? И нещо още по-важно правомощия да провежда досъдебни наказателни производства. Това е абсолютно недопустимо! На следващо място, привнасят се полицейски правомощия на ДАНС. За съжаление, това е минало наследство, което опетни кратката история на тази държавна агенция. Необходимо ли е да припомням как се злоупотребяваше с тези полицейски правомощия, особено до края на 2009 г.? Това никак не е случайно. Не може една контраразузнавателна служба да има типично полицейски правомощия, като задържане на граждани, обиск и така нататък. На следващо място, специално искам да обърна внимание на това, че не става дума просто за Закон за изменение и допълнение на Закона за ДАНС. Това е по-скоро Закон за изменение на Закона за МВР и още повече – Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс. Това изобщо не е отбелязано подробно в мотивите, както и на колегите, изказали се преди мен. Въвежда се нова група разследващи органи с правомощия да провеждат пълноценно досъдебно наказателно производство. Наречени са „разследващи агенти от ДАНС, определени със заповед на директора”. Подобна прибързана реформа не е провеждана досега по такъв безпардонен начин,

Аргументът, че служителите на ГДБОБ ще бъдат преназначени в ДАНС автоматично, по силата на самия закон, не е съвсем състоятелен, защото дори държавната служба в ДАНС и в МВР е различна. Вероятно много от тях ще напуснат.

„Възстановяват се по категоричен начин правомощията на ДАНС да извършва разследвания в пълния обем на тази дейност по смисъла на НПК”. Съжалявам, но това е неистина, която граничи с лъжа. Не можеш да възстановиш нещо, което никога не си имал. От създаването си на 1 януари 2008 г. до днес ДАНС никога не е имала правомощия да провежда досъдебни наказателни производства. Според мен това е подвеждане на Народното събрание и ако не е нарочно, говори за ярка липса на юридическа памет и пълна юридическа непоследователност. Това наистина е много тъжна констатация. Между другото, това не е просто дребна промяна, а е кардинална промяна на досъдебното наказателно производство чрез института на разследващите органи. никога досега – както в стария НПК от 1974 г., така и в новия от 2005 г., не е предоставяно предметно правомощие на нов разследващ орган в описателен, общ вид, вместо конкретен състав на престъпление, което също е недопустимо. Цитирам новия чл. 194а от НПК: „Разследването на престъпления, свързани с възложени по закон дейности на ДАНС, се извършва от разследващи агенти.” Няма такъв състав на престъпление, като например „опасност за икономическата и финансовата сигурност на държавата”. Съставите на престъпления, които се разследват от следователи, от разследващи полицаи в МВР, от митнически служители – от началото на миналата година, или от бъдещите дансаджии, да бъдат съвсем конкретно изброени. Това, което сте записали, е абсолютно недопустимо! То вещае пълно объркване в прокурорската гилдия, обрича всяка обвинителна теза на прокурора на неуспех. На следващо място, не е предвиден никакъв период на узнаване. Законът влиза в сила от датата на обнародване, може би след няколко дни. Това е абсолютно недопустимо, защото трябва да се синхронизират системи и подсистеми, да премине период на обучение и така нататък, и така нататък. Съвсем накрая, според мен за втори път през последните шест години се създава един ведомствен Франкенщайн, който рано или късно – казвам го с голяма горчивина – ще се изплъзне от контрола на тези, които го създават. На практика се създава второ Вътрешно министерство с полицейски и разследващи функции, което обаче не подлежи на задължителния ежеседмичен парламентарен контрол, защото не се ръководи от министър. Това със сигурност ще разгорещи някои стари спорове и напрежения между институциите, вместо да укрепи доверието между тях, равновесието и сътрудничеството, което беше градено не само през последните четири години. Благодаря за вниманието.

Заповядайте, господин Червеняков.

Особено Ви благодаря, госпожо председател, за предоставената възможност. Уважаеми колеги, днес ние имаме възможност да започнем разговор за политики. Ако досега емоциите бяха вложени в една друга основа, днес можем да търсим онова минимално необходимо съгласие между отделните парламентарни групи, представени в настоящия Парламент, което да доведе до решаване на проблемите на страната. Господин Вучков, Вие направихте осем конкретни бележки по законопроекта, но едва ли би могъл да се намери моментален отговор на всички бележки, които направихте. Основната Ви, принципна бележка е за липсата на стратегическа визия и това, че това го няма в програмите на отделните политически формации. Неслучайно когато избирахме правителството, Ви беше раздадена тази книжка. Това е програмата на правителството. (Показва програмата.) Ние избираме програмно правителство.

Когато избираме програмно правителство, в неговата програма са заложени онези програмни и стратегически цели, и визия за политиката, която трябва да бъде следвана. Там още на страница трета в първия раздел за държавността е посочено: „възстановяване на баланса на функционалност и компетентност между МВР и ДАНС”. Какво повече и по-ясно искате да бъде записано по отношение на намеренията, които се дават в този закон?!

поставя следващата дейност на Държавната агенция „Национална сигурност” в рамките на парламентарния контрол. Благодаря

Господин Вучков, тъй като аз съм бил сред подслушваните лица и това става вече все по-известно и по-ясно, лично ще се ангажирам да Ви изправя на съд за това, което вършехте като заместник-министър на вътрешните работи. Недейте тук да излизате в защита на институциите, а по-скоро се подгответе да пишете показания за престъпленията, които вършехте като заместник-министър. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Защото сега се вижда, че Вие сте под крилото на ГЕРБ и не сте били абсолютно никакъв деполитизиран заместник-министър, а сте били абсолютна пионка в ръцете на

Уважаеми господин Вучков, всичко това, което казахте, за хора, които не са запознати с материята, може би звучи правдоподобно, но Вие сам знаете, че в огромната си част то не е вярно. Вие знаете, че четири години по всякакъв начин бяха правени опити Държавната агенция „Национална сигурност” да бъде сведена до едно обикновено информационно звено най-вече през това, че за четири години бюджетът беше намален от 150 млн. на 70 млн. И всячески се стараехте, освен чрез промените в закона, и по всякакви други начини да бъде сведена агенцията, като не позволявахте изграждането на терминал за извършване на специални разузнавателни средства, упражнявайки целенасочено през няколко месеца информационни атаки към служителите в ДАНС. В момента ние правим опит да възстановим идеята за това, за което беше създадена агенцията. Не е вярно, разбира се, че агенцията е била създадена през 2008 г. зад гърба на изпълнителната власт. Макар и внесен тогава законопроектът от народните представители, той беше обявяван и неговата идеология и идеята за създаване на ДАНС беше на тогавашния министър-председател господин Сергей Станишев. Така че няма как всичко това да се е случило зад гърба на изпълнителната власт. Нека да не се възползваме от късата памет на някого или да се опитваме да заблуждаваме залата. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Репликите се изчерпиха. Имате възможност да се изкажете, ако искате да вземете отношение по темата. Желаете ли дуплика?

Уважаема госпожо председател, господа министри, дами и господа народни представители, Законът за Държавна агенция „Национална сигурност” е в сила от 1 януари 2008 г. Според наши и партньорски експерти по сигурност и обществен ред законът е модерен и синхронизиран с евроатлантическите аналогични закони. Нещо повече – в неговата изработка взеха участие елитни специалисти от Западна Европа и Северна Америка. В началото на управлението на ГЕРБ през 2009 г. Законът за ДАНС претърпя 5-6 изменения и допълнения с цел ограничаване на правомощията в оперативната и административната дейност на Държавната агенция. Върхът на тази тенденция е отнемането на възможността от страна на ДАНС да използва служители на и под прикритие. В същото време някои от службите на Министерството на вътрешните работи и специалните служби имаха възможност да използват тази високоефективна специализирана сила. Заедно с това бяха направени и драстични бюджетни съкращения в ДАНС, като от 133 милиона за 2009 г., през 2010, 2011, 2012 и 2013 г. финансовият ресурс на агенцията падна съответно на 85 млн., дори стигна и до 75 млн. лв. Бяха осъществени няколко кадрови чистки с неясни критерии. Ръководството на службата неколкократно бе подменяно. Създаде се крайно напрежение и несигурност сред личния състав на ДАНС. Започна масово пенсиониране и доброволно напускане на висококвалифицирани експерти, анализатори и оперативни работници. Изкуствено бяха провокирани конфликти и междуведомствени войни най-вече между ГДБОП и другите служби на МВР, и ДАНС от другата страна. Грешките на нереформираното Министерство на вътрешните работи се приписваха на ДАНС. Интригантски бяха предизвикани няколко оставки на ръководители в ДАНС по вина на очевидни гафове и свързани с Министерството на вътрешните работи – Мишо Бирата, кетчърите, печатницата в Костинброд и така В същото време на другия полюс на системата „Сигурност и обществен ред” бяха направени законодателни промени в Закона за МВР, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за електронните съобщения, Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Промените са общо 65 с цел фаворизиране на Министерството на вътрешните работи, ГДБОП и СДОТО. Вследствие на приетите законодателни промени се получи следното: На първо място, недопустима концентрация на власт в Министерството на вътрешните работи. На второ място, неуправляемо мегаминистерство с четири главни дирекции, 28 областни дирекции на МВР, 28 областни управления на противопожарната охрана, 23 специализирани оперативни и административни служби с ранг на дирекции, 6 научни учебни звена, 3 вътрешноведомствени фирми на МВР: БМВ, РЕС и СОД,

но освен това и дублиране на функции във „Вътрешна сигурност”, Инспекторат и „Човешки ресурси”, както и в секторите „Международно сътрудничество” и „Финансово материално осигуряване”. Ще припомня, че малко преди

в ДАНС. Поради това като цяло проектът за промени в Закона за ДАНС е крайно необходим и адекватен и е един успешен опит за решаване на най-неотложните проблеми в сектора „Сигурност и обществен ред” и най-вече преодоляването на кризата в ДАНС и МВР. Сливането на ДАНС и ГДБОП ще неутрализира нелоялната конкуренция между службите, дублирането на функции, както и възстановяването на изконните пълномощия на двете служби. Заедно с това се решава проблемът с взаимодействието и координацията на ДАНС с Гранична, Криминална, Икономическа и Транспортна полиция, както съвместната дейност със службата „Миграция”, Службата за издаване на български документи за самоличност, със секторите в научната, учебна и развойна дейност и най-вече въпросът за подбора, обучението, квалификацията, преквалификацията, разстановката и развитието на човешките ресурси. В проекта за промени в Закона за ДАНС специално внимание заслужават предложенията за измененията в Глава втора, чл. 4 от Закона за ДАНС. С тях ще се възстанови контраразузнавателното и разузнавателното противодействие на такива, особено вредни за националната сигурност, дейности като незаконното производство, съхранение и разпространение на общоопасни средства, изделия и технологии с възможна двойна употреба; на второ място, разпространението на наркотични вещества и прекурсори; на трето място, транснационалната, националната и местна организирана престъпност, корупцията и изпирането на пари; ще се преустанови незаконната дейност на митническа, финансова, данъчна и осигурителна системи; трафикът на хора и незаконната миграция; престъпления във или чрез компютърните системи; престъпления срещу интелектуалната собственост; престъпления във вторичната система, платежните инструменти и официалните документи; трафикът на културни исторически ценности; незаконни действия в занимателния бизнес и хазарта; накърняващите националните интереси и договори, които понякога се сключват; незаконосъобразно и нецелесъобразно използване на фондовете на Европейския съюз. Още по-актуални са предложенията за изменение и допълнение на чл. 8 от Закона за ДАНС. Съгласно сега действащото законодателство държавните агенции са с ранг на министерство. Това предполага и налага председателят на ДАНС да бъде избиран от Народното събрание, а не назначаван с президентски указ. Все пак България е парламентарна република. В унисон с функциите, задачите, правата и отговорностите на ДАНС са и предложенията за трима заместник-председатели, вместо двама и годините юридически и професионален стаж на председателя на ДАНС и на неговите заместници. Според водещи експерти в сектор „Сигурност и обществен ред” от изключително значение е възстановяването на пълномощията на ДАНС за задържане и обиск на лица. Всичко това, уважаеми колеги, дава основание за подкрепа на предложените промени в Закона за ДАНС. Тук няма никакви индикации за политическа преднамереност и политическо овладяване на тази толкова важна за националната сигурност служба. Напротив, това е първата и най-неотложна крачка към правилното юридическо обезпечаване на дейността на ДАНС. В стратегически план за решаването на проблемите в сектор „Сигурност и обществен ред” предстои много работа най-вече в законодателно отношение. Безспорно на първо място е приемането на някои закони, като Закона за националната сигурност, Закона за обществения ред, Закона за управление при кризи или Закон за критичната инфраструктура, Закона за радикално изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства, радикално изменение и допълнение на Закона за класифицираната информация. След приемането на посочените рамкови закони следва да бъдат синхронизирани вече и Законът за МВР, Законът за Националната разузнавателна служба или Държавна агенция „Разузнаване”, Военното разузнаване, Законът за националната служба за охрана, допълнителни изменения в Закона за ДАНС, които произтичат от всичко това. И, разбира се, в крайната фаза – приемане на еднотипни правилници, инструкции и указания за всички звена в сектор „Сигурност, отбрана и обществен ред”. Чак тогава можем да твърдим, че имаме правово уреден сектор и дейности, свързани със сигурността. Пожелавам това да го стори Четиридесет и второто Народно събрание, Министерският съвет и всички компетентни в това отношение институции. Имате възможност за реплики към изказването на господин Дъбов. Заповядайте, господин Радев. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Дъбов, всичко това като намерения звучи много добре. Вие говорите за юридическа рамка, за липса на преднамереност, но аз искам да направя една забележка. Между вносителите на този законопроект има двама именити юристи от управляващото мнозинство. Какво става, когато прехвърлим всички правомощия на една разследваща служба, като ГДБОП, в една друга структура? Какво става? В Преходните и заключителните разпоредби имаме какво става със служебните правоотношения, с трудовите,

Да, тежката организирана престъпност и групите, които в момента се разследват, ще бъдат оневинени. Вие залагате с този законопроект такава мина, че всички водени в момента разследвания на практика ще бъдат неуспешни. Надали това не е преднамерено! Под този законопроект стоят подписите на изявени юристи, така че ако искаме да зачистим в момента всички разследвания и да започнем от нулата, може би това е законопроектът, който наистина ще успее и ще даде на адвокатите на организираната престъпност наистина голям шанс – по тези дела никога да не се видят осъдителни присъди. Благодаря Ви. Има ли други реплики към господин Дъбов? Няма. Имате възможност за дуплика. Уважаеми колега, аз се пазех от политически аспекти в своето изказване. Не искам да припомням колко пъти сме чували хора, които стоят на първия ред пред Вас да казват: „Поръчах на ДАНС”, „Възложих на ДАНС”, „Казах на ДАНС” и така нататък. беше инструмент и за политически поръчки. И не виждам нищо притеснително в това, което е предложено сега. На Вашия въпрос как ще се процедира със заварените дела, с недовършените дела – има второ четене на закона, и ако смятате, че трябва да бъдат внесени някакви корекции, няма никакви проблеми да направите предложения между първо и второ четене. Моля за тишина в залата! Който има забележки и предложения може да ги направи от парламентарната трибуна. Има ли други желаещи за изказвания? Заповядайте.

Ще Ви кажа защо нямате право. Една от основните функции на ГДБОП беше борбата с корупцията. От тази гледна точка правителството на ГЕРБ претърпя пълен крах и пълен провал. Създадохте недоносчето БОРКОР, което също не изпълняваше своите функции по борбата с корупцията. Ще Ви кажа докъде ни докарахте, защото Вие много обичате да цитирате чуждестранни агенции и тем подобни, които Ви хвалели в тази насока. Сега аз ще Ви цитирам „Трансперънси интернешънъл” и тяхната оценка за корупцията в България. Според същите в момента България е по-корумпирана от държави в третия свят като Лесото, Гана, Намибия, Йордания, Руанда и Ботсвана. Дотам всъщност докарахте борбата с корупцията. И точно заради това нямате никакво право в момента да критикувате и да давате съвети какво трябва да се направи за бъдещи периоди. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря. Това беше изказване. Имате думата за реплики. Няма желаещи за реплики. Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания по законопроекта. Заповядайте, господин Ципов. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо вицепремиер и министър на правосъдието, уважаеми господин министър на вътрешните работи! В Годишния доклад на Европейската комисия относно напредъка по Механизма за сътрудничество и оценка имаше няколко препоръки. Става дума за Годишния доклад от 2008 г. Цитирам дословно: „Въпреки че по закон ДАНС не е разследващ орган, агенцията много често събира доказателства и изпълнява други, свързани с разследване задачи, въз основа на прехвърлянето от страна на прокурори на разследващи правомощия на даден етап. Препоръчително е разследващите функции на ДАНС да бъдат изяснени и на практика да се преустанови това прехвърляне на правомощия. Със създаването на ДАНС съзнателно бе постигнато припокриване с някои функции, изпълнявани досега изключително от службите на Министерството на вътрешните работи”. Уважаеми дами и господа народни представители! Всъщност явно този законопроект е писан в научните лаборатории на Държавна сигурност, защото носи всички белези на нейния стил, че с него не се цели, както са записали вносителите в мотивите си, превръщането на ДАНС в действен орган в защита на националната сигурност и ефективно противодействие на трансграничната и местната организирана престъпност, а създаване на мощна и безконтролна политическа полиция, която при определени условия да може да работи ръка за ръка именно с представители на организираната престъпност. Тази идея се е просмукала във всички предложени текстове в законопроекта. Изправени сме пред брутално връщане на един модел, познат от годините назад във времето, който даваше възможност на най-специалната служба за защита на държавата – Държавна сигурност, да изпълнява разследващи функции паралелно със структури, които традиционно имаха такива правомощия. Този предлаган от вносителите модел няма подобен аналог в нито една държава – членка на Европейския съюз. В тези държави е абсолютно недопустимо смесването на полицейски и разследващи функции с информационни и аналитични функции с контраразузнавателен характер. В Конституцията на Федерална република Германия дори смесването на подобни функции е забранено. Федералната служба за защита на Конституцията събира информация, за да я предостави на полицията, която трябва да проведе съответните операции и разследвания. Какви биха могли да бъдат последиците от приемането на един такъв модел? Всъщност вече станахме свидетели на тези резултати в най-новата ни история. Още преди промените от 1989 г. имаше противопоставяне между редовите служители от МВР и Държавна сигурност, основано, разбира се, на толерирането на Държавна сигурност. След приемането на Закона за ДАНС отново имаше фаворизиране на тази служба и нейните служители, което доведе единствено и само до множество публични скандали и никакви резултати за едно прилично взаимодействие с останалите служби в сектора за сигурност. Наличието на две служби с полицейски и разследващи функции генерира такъв огромен риск тогава именно от конфликти по отношение на компетентността и нездрава конкуренция между тези служби. Сигурен съм, че това ще се повтори и сега, дами и господа. Нито от законопроекта, нито от мотивите му стана ясно как би се избегнало това. Става ясно само едно, а именно че ще се стигне до масово изземване на дела и остър конфликт между двете структури в сектора „Сигурност”, полицаите ще работят, а агентите ще отчитат постигнатия резултат. Това може да доведе само до бум на организираната престъпност – нещо, което наблюдавахме преди пет преди пет години. Нека не забравяме, че благодарение на множество скандали, които се предизвикаха в дейността на ДАНС и МВР и тяхното явно противоборство се стигна дотам, че в определени периоди дори ръководители на двете ведомства не желаеха да комуникират помежду си и нито една партньорска служба за сигурност не желаеше да си сътрудничи с България. В заключение, искам да заявя следното: бързо забравяйки препоръките от докладите на Европейската комисия, новата управляваща коалиция предвижда да се върнем 5 години назад и България да издържа две министерства на вътрешните работи, едното от които да шпионира другото и да паразитира на гърба на българския данъкоплатец, като бъде управлявано от бивши служители на Държавна сигурност, които никога няма да прекъснат пъпната връв между репресивния апарат на комунистическия режим и създадената и закриляната от него олигархия и организирана престъпност. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Ципов, водих си старателно записки, тъй като Вие все пак бяхте известно време и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Има две неща, които не е добре да използвате. Първото е изразът „политическа полиция”, защото Вие и Вашето управление направихте всичко възможно да убиете и да го превърнете наистина в политическа полиция – политическите поръчки, които му давахте, подслушванията. Даже Вашият бивш министър е отговорен точно за това, защото превърна МВР в политическа полиция. Второ, недейте никога да казвате за кражбата на резултати, защото момчетата наистина работят, а по снимки, по вестници, по интервюта се появяват само трима човека – Бойко Борисов, Цветан Цветанов и Миро Флоров. Благодаря Ви.

Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Аз все пак ще призова присъстващите в залата вицепремиер и министър на правосъдието и министъра на вътрешните работи да вземат отношение по този законопроект. Господин Добрев, това, което се цели с този законопроект, е да няма ефективен парламентарен контрол. Да, със сигурност ще бъде създадена постоянна комисия в това Народно събрание за контрол върху всички служби в сектора за сигурност,

Нека някой от вносителите да стане, да излезе и да обясни това. Благодаря Ви. можете да се изкажете. Имате възможност, правихте реплика, ако имате нещо важно да кажете на залата.

имаше ли внесени искания за изслушване на министър Цветанов в комисията по времето на Вашето управление и колко бяха те на брой? Смеехте ли Вие да го викнете в комисията да го изслушаме? Консултирахте се с Фидосова по телефона, консултирахте се за сума ти други фактори, за да докарате министъра на парламентарен контрол, и Вие ми говорите от тази трибуна за парламентарен контрол!

Ако няма, уважаеми колеги, имаме възможност за изказвания.

Заповядайте, господин Лазаров. Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми господин министър, уважаеми колеги!

Този законопроект обаче, уважаеми колеги, касаещ много сериозни изменения в ДАНС, първо, има много сериозен недостатък, тоест изключително сериозно противоречие между мотивите

по категоричен начин правомощията на органите на агенцията да извършват разследвания в пълен обем на тази дейност по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс”. Нека някой от вносителите да стане и да каже, призовавам и представителите на изпълнителната власт, кога,

разследващи функции по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс? Никога, уважаеми колеги, не е имала такива функции.

стенограмите от 10 и 11 декември, те са тук, приемането на второ четене, ще видите колко пъти нееднократно е бил поставян въпросът тогава от народни представители – председателят на ДАНС да бъде избиран от Народното събрание по предложение на министър-председателя. Представители на тогавашната опозиция, тогава управляващи, тоест и сега управляващите в момента, които внасят този законопроект, категорично са се противопоставяли с най-различни доводи – няма да Ви досаждам да ги изброявам, има ги в стенограмата, включително и изборът, с мотива на тогавашната опозиция за демократичност, да става с две трети от Народното събрание. Нищо не се възстановява и в тази най-съществена част, що се касае до изменението в този законопроект. Предвидено е изменение в чл. 194 на НПК, с което се казва, че разследващи агенти, назначени от председателя на ДАНС, ще извършват разследване, и дотук. Уважаеми колеги, с грубо, ама, с най-грубо погазване се пристъпва към тези изменения. Това означава, че тези разследващи агенти не са органи на досъдебното производство, уважаеми колеги. Статутът на органите на досъдебното производство е в чл. 52. Там изрично е казано кои са органи на досъдебното производство: разследващи полицаи, разследващи митничари, има и една 2 алинея – в определени условия полицаи. Тези органи са подчинени единствено и само на закона и се ръководят от прокурора. В този законопроект такова нещо няма. Това означава, че тези органи се превръщат в политическа полиция, в извънреден орган, какъвто извънреден съд или извънредни органи на разследване нито Конституцията, нито законът допускат. Напротив, чл. 6 от НПК категорично казва, че не се допускат такива. Конституцията категорично казва, че не се допускат такива извънредни органи. В този законопроект е предвидено тези органи да не се подчиняват на никакъв закон. Какво разследване ще извършват?! Трето, уважаеми колеги. Функциите на ДАНС – говоря по разследването на досъдебни производства. Вземете точка първа.

прилагане на сила, корупционни прояви на лица, заемащи висши държавни и обществени длъжности… Няма да ги изброявам до точка десета. Колеги, това са правомощия по НПК. Те са изброени в чл. 194 на следователите.

Престъпления против интелектуалната собственост. Някъде в един интернет клуб има нелегален софтуер, играят си игри, цъкат… Да, сериозната служба ДАНС ще разследва тези престъпления.

Миграционни процеси, престъпления против интелектуалната собственост, компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи.

да се променят тези недостатъци, особено в частта на досъдебното производство. Те не могат да бъдат променени между първо и второ четене, защото ще бъдем изправени да гласуваме само на едно четене. Защо, уважаеми колеги, се стигна дотук?

Този законопроект в този му вид е негоден, поради което той ще бъде отменен от Конституционния съд, защото се разглежда, след като е разгледан от временна комисия, която няма правомощията да разглежда такива законопроекти, важни за общественото устройство на Република България. Той не е разгледан, защото още няма комисии по национална сигурност, по вътрешен ред, Правна комисия, а е разгледан от временна комисия. Според закона една временна комисия има правомощия да се занимава с анкети, с определени случаи. Призовавам колегите, този законопроект

Уважаеми народни представители, имате възможност за реплики към изказването на господин Лазаров. Ако няма реплики, имате думата за следващо изказване.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми членове на Министерския съвет! Първо ще се обърна към представителя от ГЕРБ, който по-рано каза, че новият шеф на ДАНС трябва да бъде тук всяка седмица на парламентарен контрол. Добре знаете, че в българската Конституция е описано кой подлежи на ежеседмичен парламентарен контрол – членовете на Министерския съвет. Така е по българската Конституция. Останалите представители, които избираме на различни постове тук, от Парламента, могат да бъдат викани, могат да бъдат изслушвани, могат да им се задават въпроси, както това беше направено в началото на този Парламент.

Анализират и се чудят с какво този дебат ще ми помогне на мен, обикновения гражданин, животът ми да бъде по-добър?! Какво ще промени това? Както вървят дебатите, мислите ли, че хората разбраха това?! Дълбоко се съмнявам! Тук в стремежа да се изобличават предни управляващи, те пък да изобличават сегашните управляващи, като че ли се загуби истината. А тя е следната. През последните години имаше заявки за силна борба срещу организираната престъпност. В края на Вашия мандат, господин Цветанов, Вие казахте: „Организираната престъпност ме свали от този пост”. Това бяха Вашите думи. Значи не сте се преборили с тази престъпност. Това е най-логичният извод, който може да се направи. Улисани в борбата срещу тази организирана престъпност, забравихме обикновената битова престъпност, от която страда всеки български гражданин,

втори има нещо откраднато, нещо обрано, да не говорим за телефонния тормоз, който се осъществява с тези схеми, които отново са организирани. Тези неща обаче като че ли убягват сега.

И господин министър, казвам от тази трибуна, че доста въпроси ще Ви задавам в тази посока. Доста въпроси задавах на господин Цветанов, докато беше министър, но отговорите, които получавах – и тогава казвах, и сега го казвам – не са ме удовлетворявали по никакъв начин. Продължаваха да се вършат неща от 20 години, за които прекрасно се знае как могат да бъдат преустановени. Това не беше направено. Време е българският гражданин да види, че има кой да го защитава, че има кой да следи да не бъде обиран, да не бъде унижаван, да не бъде подлаган на ежеседмични, ежедневни гаври от циганска престъпност, от хора, които нямат респект към закона, от хора, които са се самозабравили,

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Днес сме свидетели на възстановяването на организираната престъпност с политическите решения, които се вземат в Българския парламент. Ще се обоснова много ясно. Във Вашия мандат – на тройната коалиция, направихте две диаметрално противоположни реформи и всъщност не можахте да дадете смислено обяснение,

бъдещата нормативна промяна в Закона за МВР и беше реализирана в началото на мандата от тогавашния вътрешен министър Румен Петков. През 2008 входиран законопроект от депутати, без Министерския съвет, беше създадена Държавна агенция „Национална сигурност” и там бяха вплетени функции, които въобще не са свързани с контраразузнаването и с информационната служба.

срещи с представители от сектора за сигурност, с наши партньори от Германия. Знаете, че и д-р Бекщайн, който 14 години е бил вътрешен министър на Бавария, присъства и даде висока оценка за предстоящите реформи, които трябва да бъдат направени в Министерството на вътрешните работи и в сектора за сигурност. сигурност. Тук е колегата Цветлин Йовчев, който вече е министър на вътрешните работи. Той много добре знае, че когато станах вицепремиер и министър на вътрешните работи, направихме съвместна работна група от експерти от ДАНС и от МВР – всъщност ние накрая само се запознахме с работната група, която представи законодателните промени, които трябва да бъдат входирани от Министерския съвет в Народното събрание. Ползвахме и експертизата, и анализа, който беше направен през 2009 г. от ФБР на Съединените щати, което изцяло се препокриваше с констатациите и становищата, дадени от колегите от Германия. Това, което чухме в днешния дебат, е, че всъщност към ДАНС трябва да премине Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. се смята преимуществено за служба на контраразузнаването. Как е възможно контраразузнавателна служба да се превръща в полицейска институция с разследващи функции? Това българската история не помни и, разбира се, няма нито един подобен пример и в Европейския съюз. Понеже имахме възможност да се подготвим за днешния дебат, ще Ви прочета каква е практиката в държави от Европейския съюз. Прибалтийските републики – контраразузнаването е част от полицията или МВР. Във Федерална република Германия контраразузнаването е отделна служба в рамките на Вътрешното министерство. Отчитайки федералната структура на държавата, тя е децентрализирана и е подложена на изключително сериозни критики в момента именно поради тази липса на координация. В Ирландия тя е част от полицията. В Испания и Франция – разполагат с повече от една контраразузнавателна или информационна служба, които са в рамките на Министерството на вътрешните работи. В близката по проблеми и население Австрия съществува Генерална дирекция за обществена сигурност в МВР, в която като отделни дирекции влизат контраразузнаването и тероризмът, Криминална полиция и Служба за пожарна безопасност и спасяване. Забележете, реформата там е направена и в ход след няколко мандата, след дебат и обществено обсъждане със съответното финансово и ресурсно осигуряване и постигането на пълен политически консенсус. Това всъщност са основни моменти и това е платформата, върху която трябва да се прави всяка една промяна. Както беше заявено от Президента на републиката, трябва да има интегритет и трябва да има последователност във всички реформи, които се извършват. Предвижда се закриване на ГДБОП и вливането й изцяло в ДАНС, което е недопустимо – посегателство върху основната функция на МВР да има звено, противодействащо на организираната престъпност. От това полза, разбира се, ще имат не политическите партии, не обществото, макар че политическите партии ще имат интерес, защото когато обслужваш организираната престъпност и създаваш бъдещ хаос в сектора за сигурност, това ще доведе точно до онова възраждане – това, което се случи. случи. Казахте за дефицити, които имало при присъединяването ни в Европейския съюз. Не зная дали сте си направили труда да се запознаете с всички доклади, които излизаха в тази посока след присъединяването ни към Европейския съюз. Защо днес поискахме да бъде тук и министър-председателят на България – господин Орешарски? Защото към момента, когато той беше финансов министър, основната точка за контакт с ОЛАФ беше АФКОС, а АФКОС беше към Министерството на финансите, което той управляваше.

„Липсва ангажимент за предприемане на решителни и бързи действия за сътрудничество с други публични органи, когато бъдат установени измами. Наблюдават се сериозни недостатъци в сътрудничеството и координацията между различните органи, които работят по тези въпроси. В допълнение, ОЛАФ установи случай на нарушаване на поверителността – неправилно предаване, и изтичане на поверителна информация. Налице са сериозни подозрения за участия на организираната престъпност.” Когато предложихме законодателните промени през 2009 г., знаете, че АФКОС беше изведена и позиционирана в Министерството на вътрешните работи, оценките, които се дадоха от ОЛАФ – за доброто сътрудничество. Знаете, че от миналата година АФКОС вече може да прави административни разследвания, а това е капацитет и доверие, което се даде на България.

тройната коалиция, от месец юли 2009 г., за да може да се запознаете какво пише там: „Все още не е създадена същата ефективна структура в сферата на борбата с организираната престъпност, където съвместни екипи действат само ад хок. Убийствата, свързани с организираната престъпност продължават, а известните престъпници не са задържани. Нужни са ясни доказателства, че властите и политическата класа са поели категоричен ангажимент да изкоренят първопричините за проблема. Тази ситуация създава неспокойствие и несигурност в администрацията, полицията и съдебната власт.” Нека да Ви кажа и за 2010 г. – Докладът по Механизма за сътрудничество и оценка. „От юли 2009 г. насам България предприе важни реформи в своите наказателни процедури. Структурната организация на Прокуратурата за борба с измамите и организираната престъпност бе укрепена. За първи път от въвеждането на Механизма за сътрудничество и проверка бяха предприети активни действия срещу организираната престъпност. България увеличи усилията си, провеждайки няколко полицейски акции срещу организирани престъпни групи, въпреки че предприеманите впоследствие съдебни действия са недостатъчни.” оценката от 2011 г.: „Комисията е на мнение, че българското правителство демонстрира трайна политическа воля и ангажимент да продължи стратегията си за провеждане на реформи. От последния годишен доклад на комисията досега България продължи да осъществява реформи в полицията. Извършено бе структуриране на компетентните полицейски дирекции, в това число и ГДБОП.” юли месец 2012 г. в доклада се разглежда извършеното през последните 5 години в законодателството и инструментите, които са били въведени, както и последвалите от това резултати: „През разглеждания период имаше моменти на откровен напредък и моменти на застой. На някои етапи имаше активно сътрудничество, докато в други моменти срещу Механизма – визира се Вашето управление – имаше ропот и съпротива.”. Ще Ви покажа и оценката на Държавния департамент на Съединените щати относно наркотиците. „Българските правоохранителни органи – следователи, прокурори, съдии, все още се нуждаят от допълнителна помощ за развитие на капацитета за разследване, преследване и наказване на наркотрафика, както и на други тежки престъпления. България все повече се превръща в център на производство на синтетични наркотици.” Това пише в доклада от 2007 г., визиращ периода от 2006 г.

наркотичните разследвания, широко разпространена корупция и тромава съдебна процедура, продължават да възпрепятстват усилията в борбата с корупцията”. През 2010 „Новото правителство избрано през юли увеличи усилията за борба с организираната престъпност и трафика на наркотици. Новото българско правителство демонстрира политическа воля за борба с големите групи и организации на организираната престъпност и е започнало наказателно преследване по многобройни случаи на корупция на високо равнище. Правителството на САЩ ще продължи активно да подкрепя усилията на България за отнемането на незаконно придобито имущество, пране на пари, антикорупционни закони”. Всичко това се повтаря във всеки един доклад. Ще Ви прочета цитат от последния доклад, който е от 2013 г., визиращ 2012 г.: „МВР активно противодейства на наркотрафика посредством операции и разследване на ГДБОП”. Точно тази служба Вие искате да ликвидирате. е водила или подпомагала няколко знакови разследвания за кокаин, хероин и други наркотици, включително и общи операции с испанските власти – визира се случаят с 3-те тона кокаин. „На 2 април 2012 г. DЕА отвори национално представителство в Американското посолство в София. Отварянето на офиса беше кулминацията на дългогодишните здрави връзки между правоохранителните органи на България и САЩ. Позитивната тенденция трябва да продължи.” Това е оценката не на този или на онзи, а на институциите, които имат пряко отношение към контрола, механизма и най-важното, че във всички тези доклади по Механизма за сътрудничество като основна тема беше изведен диалогът, който имаше българското правителство

за голямо съжаление, имаше споменати депутати от Коалиция за България, които бяха вътре. Знаете, че един от осъдените на първа инстанция – Пешо Сумиста, беше сътрудник в Коалиция за България.

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин Цветанов, престанете да ни връщате към миналото. В такъв разговор не искам да участвам. Може би понеже Вие оттам идвате и там ще си останете – много често се връщате на тази тема. По отношение на политиката за „Пространството на свобода, сигурност и правосъдие” – в последния доклад за сътрудничество и проверка има една единствена оценка за Вашата дейност: „Липсва цел и посока на извършената дейност”. Това е оценката, която получихте от Европейския съюз. Тоест много сте тичали, много сте правили, но без да знаете какво. Толкова за миналото. Длъжен съм да Ви дам и едно лично обяснение. Няколко пъти си позволявате най-нагло и най-нахално да споменавате делото „Килърите”, свързвайки го с моето име и с някаква вероятна среща със Сретен Йосич в Белград. Този път бях принуден да подам документи в прокуратурата, за да проверят. Господин Цветанов, всички служби в МВР са на Ваша проверка. Защо не си направихте минималния труд да проверите, че аз не съм ходил в Сърбия, след като поставеният от Вас свидетел с някакъв служител от ГДБОП, лично предан на Вас – господин Цоновски, разговарят и записват на СРС, и се оказва, че нито аз съм бил в Сърбия, нито колата ми въобще тази година е напускала Република България? Вие продължавате да тиражирате тази лъжа! Ще Ви представя постановлението на прокуратурата, което казва, че любимият за Вас свидетел лъже. говорите по този начин! А сега за сериозните неща. Въпросът, който дискутираме е: какъв да бъде характерът на службата? Няколко пъти от представителите на ГЕРБ се говореше, че това е контраразузнавателна служба. Принципният въпрос ...

Смятам, че днешната дискусия е под нивото на средно интелигентния българин. Смятам, че не е нужно да се обяснява на всеки българин какво не можа да направи правителството на господин Борисов. А може да се обясни и след малко.

Почувствах се в ситуация, в която на изпит на студент по медицина при мен му се пада въпрос за хемороиди, а той ми говори за рак на мозъка. Благодаря Ви, желая Ви все по-добри медицински бъднини!

Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми представители на изпълнителната власт, уважаеми колеги! Аз мисля, че всички сме наясно, че не става въпрос за съдбата на една полицейска служба. Става въпрос за това в бъдеще никога да не може нито един министър на вътрешните работи да държи такъв тон пред Българския парламент. Става въпрос да не се превръща цяло едно общество в заложник на извънредните правомощия на полицейските органи. Става въпрос да се прекратят всички възможности и рецидиви за упражняване на авторитарна власт в България. За това става въпрос. Тук д-р Баташки беше прав интелектуалният капацитет на българското общество е далече над една от парламентарните групи тук. Подкрепям изцяло мотивите на вносителите на законопроекта и ще кажа защо. Защото промяната в изискванията за работата на службата предполагат възстановяване на републиканския принцип на управление в България. Това е, което беше заличено през този мандат. Това никога не го разбрахте, няма и да го разберете по причината, която споменах. Благодаря Ви за вниманието. МАНОЛОВА: Господин Цветанов има възможност да направи дуплика. Ще изчерпим процедурата и след това ще Ви дам възможност за различни видове процедурни искания.

уважаеми представители на българското правителство! Не знам каква памет имате и каква памет имат българските граждани, но мога да Ви припомня, че през управлението на тройната коалиция през 2008-2009 г. имаше 18 отвличания. Всеки месец имаше по едно отвличане. Точно в началото на мандата на ГЕРБ – на 17 декември 2009 г., задържахме групата след 19-тото отвличане и първото за управлението на Политическа партия ГЕРБ, защото показахме капацитет и начин на организация. Нека да Ви припомня, че миналата – 2012 г., на професионалния празник на Министерството на вътрешните работи служители на ГДБОП направиха брилянтна операция със задържането на 14 тона хашиш, предназначени за Холандия и Белгия.

Петров, Цветлин Йовчев и Писанчев, хората, с които имаше мегаскандал по случая „Галерия”. Тези неща трябва действително да ги припомняме. Трябва да Ви кажа, че никога, по никакъв начин не съм възлагал задачи на служителите, които са извън тяхната компетентност, а съм им гарантирал оперативната свобода, за да могат да имат резултатите, които постигнахме през тези години – борбата срещу тежката и трансгранична организирана престъпност. В момента

е правено и трябва да направи българската прокуратура, защото всяко едно оперативно дело има месеци на разработка. Що се касае до подслушванията, за които винаги говорите и дори тук се изказа господин Лютви Местан, мога да му кажа следното: точно той беше на контрол на специално разузнавателно средство от господин Миков, когато имаше оперативна разработка за Бесооглу – 2009 г., когато всъщност аз не съм бил министър на вътрешните работи.

Това ще бъде Вашият политически успех, но ще бъде в ущърб на българското общество, ще бъде за толериране на организираната престъпност, която Вие можете да правите, защото всички тези, които израснаха през Вашите години,

и мога да им кажа, че винаги ще ги подкрепям и винаги ще стоя зад техния професионализъм. Благодаря Ви. Господин Цветанов, правя Ви забележка за тона, който държите по отношение на народните представители и за квалификациите, които си позволявате.

Уважаема госпожо, тъй като времето на парламентарната Ви група изтече, питам, за да уточните. Заповядайте. Госпожо Манолова и цялото ръководство на Събранието, от първия ден на това Събрание Вие флагрантно нарушавате Правилника.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

защото Вие в момента председателствате Събранието, да налагате това, което Ви дава като право Правилникът, не към представители на определена политическа група, а към всички. РЕПЛИКА ОТ ДПС: Така че ако обичате престанете да бъдете острието на БСП, а се превърнете в заместник-председател на Народното събрание.

Правете ги своевременно и ако има нарушение на Правилника, ще се коригираме. В случая Вие се произнасяте по една реплика на народен представител, която се случи преди половин час и в която народният представител избра тези изразни средства, за да се включи в дебата. В крайна сметка ролята на председателя на пленарното заседание не е да цензурира и да определя изразните средства на депутатите – това е отговорност на всеки един народен представител. Има ли други процедурни искания, защото иначе ще дам почивка? Почивка до 11,50 ч.